hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 599. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primisli ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za europske integracije i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Rožman, Krešimir** Poštovani gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici i zastupnice. Dakle ove predložene izmjene i dopune Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima imaju za cilj potpuno usklađivanje ovog zakona, odnosno ovih propisa s direktivom iz 2003. 41 Europskog Parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. godine, o aktivnostima i nadzoru institucija za pružanje usluga mirovinskog osiguranja zaposlenicima, a koja se direktiva odnosi na mirovinske fondove, kojima su pokrovitelj poslodavci, dakle to su oni zatvoreni dobrovoljni fondovi, čije poslovanje uređeno upravo ovim zakonom. Donošenjem ovog zakona poslovanje zatvorenih mirovinskih fondova, dakle uskladit će se s pravnom stečevinom Europske unije, inače to je obveza iz poglavlja 9. financijske usluge, odnosno smanjit će se ograničenje ulaganja navedenih fondova i stvoriti uvjete za njihove prekogranične aktivnosti. Dakle pristupanjem Europskoj uniji, jer ove izmjene koje se koje se odnose na usklađivanje sa direktivom primjenjivat će se nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, pokrovitelji zatvorenih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj moći će izabrati upravitelje fonda i skrbnike iz ostalih zemalja članica, a društvo za upravljanje mirovinskim fondovima i financijske institucije koje obavljaju poslove skrbništva, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, moći će isto tako obrnuto dakle svoje usluge nuditi pokroviteljima zatvorenih mirovinskih fondova u drugim državama članica. Dakle što se sve ustvari mijenja ovim zakonom? Detaljnije dakle, predlaže se definicija izraza zatvoreni mirovinski fond u drugoj državi članici, matična država članica, država članica domaćin, zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima, nadležno tijelo skrbnik, biometrički izlaz itd., dakle definiraju se ti izrazi sukladno navedenoj direktivi. Uređuju se aktivnosti mirovinskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kod pružanja usluga upravljanja zatvorenim mirovinskim fondom za pokrovitelje u državama članica te suradnja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sa nadležnim tijelom države članica domaćina u nadzoru mirovinskog društva, nadalje uređuju se aktivnosti mirovinskog društva sa sjedištem u državi članici, kod pružanja usluga upravljanja zatvorenim mirovinskim fondom za pokrovitelje u Republici Hrvatskoj, te suradnja HANFA-e, dakle Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga HANFA-e, dakle Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sa nadležnim tijelom matične države članice. Definiraju se financijske institucije u drugim državama članicama koje mogu upravljati zatvorenim mirovijnskim fondovima, mijenja se postupak za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondom, utvrđuju se uvjeti za oduzimanje dozvole za rad dobrovoljnom mirovinskom društvu ukoliko krši odredbe zakonodavstva koje uređuje područje rada i socijalne sigurnosti države članice domaćina, definira se obveza dobrovoljnog mirovinskog društva da članovima fonda jednom godišnje izdaje dokument o udjelu, posebno se definiraju ograničenja za ulaganje zatvorenih mirovinskih fondova te zatvorenih mirovinskih fondova sa definiranim primanjima, uvode se ograničenja izloženosti prema jednoj osobi kod ulaganja mirovinskih fondova u izvedene financijske instrumente, definira se skrbnik zatvorenog mirovinskog fonda sukladno navedenoj direktivi, definira se isplata sredstava članu dobrovoljnog mirovinskog fonda kod prestanka članstva ukoliko su sredstva na računu niža od 10 tisuća kuna, utvrđuju se podaci i informacije koje društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom mora dostaviti članovima fonda. I na koncu utvrđuju se obveze mirovinskog društva koje za potrebe poslodavaca u državama članica, u kojima je dozvoljeno snimanje mirovinskih fondova sa definiranim primanjima, upravlja tom vrstom mirovinskih fondova. Dakle to je ono što se tiče usklađivanja sa navedenom direktivom. Međutim osim tog dijela, još su dvije promjene zakona. Jedni se odnose na neka manja pravna, nomotehnička usklađivanja, a drugo se odnosi na poticaje za treći, dakle dobrovoljni mirovinski stup koja bi se poticajna sredstva smanjila, sada ona iznose iznose 25% na uloge, ali najviše do uloga od 5 tisuća kuna godišnje po članu fonda, a sada bi se ta, ti poticaji smanjili na 15%. Na taj način doći će do uštede u 2011. godini, nešto više od 20 milijuna kuna, …/Ne razumije se./… 20 milijuna 772 tisuće, a za 10. godinu bi to bilo negdje malo više od 18 milijuna kuna. Istovremeno se donose odredbe o nadzoru Ministarstva financija nad provođenjem, nad nadzorom nad tim sredstvima koja se daju. Dakle ovom izmjenom zakona koji se predlaže po hitnom postupku, jer se radi postupku usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije, u cijelosti će se uskladiti poslovanje zatvorenih mirovinskih fondova sa acquisem, dakle sa pravnom stečevinom Europske unije, i ono što sam rekao i sukladno izmjenama poreznih propisa, odnosno smanjiti će se ova poticajna u dobrovoljne mirovinske fondove. Pri tome samo još moram naglasiti da to ima isto tako i veze sa zakonom, izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, gdje su već dakle usvojeno da su, gdje su uvedene mogućnosti neoporezivog davanja od strane poslodavaca za zatvoreni, dakle ne zatvoreni, zatvoreni i otvoreni, a pretežno u praksi za zatvoreni treći mirovinski stup od 500 kuna mjesečno po radniku, dakle najviše do 6 tisuća kuna godišnje, pa te dvije mjere koje se tiče smanjivanja poticaja treba gledati u kompletu, iako to nije ista mjera, ima isti cilj. Evo toliko. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? **Rožman, Odbor za zakonodavstvo je dao prijedlog amandmana na članak 10. gdje uvodnoj rečenici riječi stavak se dodaje novi, amandman se prihvaća. Isto tako članku 10. treba dodati riječi: "Dodaje se novi stavak 2. koji glasi – Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5." Dakle, to je ono samo

Koliko vidim ne. Otvaram raspravu i na redu su prvo klubovi. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodo, državni tajniče, kolegice i kolege. evo u nekoliko proteklih dana smo imali prigode razgovarati o različitim aspektima i o različitim prigodama o promjenama unutar mirovinskoga sustava. Kao i dosada i sada želim reći da vrlo nerado prihvaćamo olako obećane promjene i brzinu unutar tog sustava naprosto zato jer su posljedice uvijek dalekosežne, dugoročne i one uvijek, čak i kada znače određenu poboljšicu znače unošenje nesigurnosti u jedan sustav koji gotovo primarno počiva na povjerenju i na stabilnosti. Nije dobro mijenjati naprosto mirovinske zakone, pogotovo ih nije dobro mijenjati ukoliko se ne učine sve potrebne kalkulacije, izračuni koliko je god to više moguće da se ocijene različiti učinci mjera koje se predlažu, koje se donose. SDP neće biti protiv ovoga zakona, prvenstveno zato što se promjene koje se predlažu u najvećem dijelu doista i trebaju dogoditi ukoliko želimo taj dio našeg zakonodavstva uskladiti sa europskim zakonodavstvom i tu je, vidljivo je iz materijala koje smo dobili, napravljen velik i opsežan posao. Riječ je o vrlo složenim odnosima unutar različitih financijskih institucija institucija u jednom sustavu koji unutar Europe postoji desetljećima u kojem mi imamo nešto manje iskustva i svakako je ta prilagodba europskim normama i europskim zakonima naprosto preduvjet da možemo normalno funkcionirati kada se otvori tržište rada unutar EU i kada se mora omogućiti svim državljanima Europe da se i u Hrvatskoj kao i Hrvati u drugim državama EU osjećaju ni na koji način ne prikraćeni dakle u ostvarivanju svojih prava pa i mirovinskih prava. Dakle, to sve skupa nije sporno i ja neću ni na koji način se referirati na tu vrstu prilagodbi jer mi se čini da su one dosta seriozno i ozbiljno pripremljene kao što se to vidi i iz same tablice, a i udaren je pečat čini mi se koji govori da je u cijelosti zakon usklađen sa europskim normama. Što je tu ono o čemu bismo svakako mogli razgovarati i što zahtijeva određenu rekao bih dodatnu ozbiljnost? Riječ je o tom smanjivanju poticaja koje država daje sa 25 na 15% na mirovinsku štednju u trećem stupnju. Da li je to baš najbolje rješenje? Nismo dobili previše uvjerljivih argumenata niti u prijedlogu zakona ne pokazuju se neki izračuni, a ovdje smo državnog tajnika maločas čuli jedini argument je smanjenje za 18, odnosno 20 milijuna kuna proračunskog novca za tu vrstu poticaja. To se meni ne čini dovoljno ozbiljnim argumentom, a pogotovo ne dovoljnim argumentom da bismo mogli i trebali olako pristati na ovu izmjenu i ovo smanjenje poticaja. Zašto? Naprosto zato što podaci govore da je ovoga trenutka na mirovinskoj štednji na globalnom nivou u svijetu 22 bilijuna dolara 22 tisuće milijardi dolara je mirovinska štednja u svijetu, a za 9 godina će biti oko 36 bilijuna dolara. Što znači povećanje za 66% u narednih 9 godina. Ovi podaci nesumnjivo na globalnom nivou i to u vrijeme ozbiljnih financijskih poremećaja i krize govore da je mirovinska štednja i takav oblik štednje zapravo se pokazuje ne samo kao nešto što bi trebalo poticati i stimulirati nego se u većini zemalja pokazuje kao najvažniji faktor stabilnosti pojedinih financijskih sustava u europskim zemljama, a naročito u SAD-u na koji otpada polovica mirovinske štednje od tih 22 bilijuna dolara. Ako je tome tako tamo nema razloga da ne bude i ovdje tako. Štednja, bilo koji oblik štednje, u zemlji, sad da malo sociologiziram, u zemlji u kojoj smo evo svaka generacija koja je živjela u drugoj državi u kojoj ništa nije postojalo, u kojoj je sve podložno mijeni, u kojoj ništa ne traje duže od 20 godina, u kojoj se po prilici svakih toliko godina i zarati, u takvoj zemlji je toliko važnije poticati nešto što ima dugoročnost, što ima stabilnost i nešto što je usmjereno prema budućnosti. Prije mjesec dana ili 15 dana premijerka je jednom zgodom rekla nešto što je u suštini vrlo točno. Da se u Hrvatskoj ne planira ni na rok od 15 dana, a kamoli na 15 godina. E, vrijeme je da ozbiljna politika počne razmišljati i o vremenu nakon 15 godina. Kada je riječ o sustavu mirovinskoga osiguranja onda je to, ja bih rekao, imperativ. Dapače, onda se mora razmišljati o 15, 20, 30 godina unaprijed, a ne o onome što će biti sutra ili iduće godine. I ne mogu proračunski razlozi biti ispred tih razloga. To je onda ovdje imperativ. Ne razmišljati kako ćemo iduće godine imati 18 milijuna kuna više u proračunu nego kako ćemo osigurati ono što želimo osigurati, a to je socijalna sigurnost ljudi u budućnosti, a posljedično kažem vam to je to je najveći faktor stabilnosti financijskih sustava i likvidnosti zemlje kakvi će financijski učinci biti za zemlju. Kada smo uvodili mirovinsku reformu i drugi i treći stup onda nam je jedan od ciljeva ili jedan od ključnih argumenata za uvođenje te reforme osim ovoga aspekta socijalne sigurnosti svakako bio i taj da se kumulirana sredstva u okviru drugog i trećeg stupa koja se investiraju da nam posluže kao generatori, kao agensi, pokretači gospodarskog razvoja u zemlji i koji bi trebali omogućiti znači da se taj novac koji se ulaže i oplođuje i uvećava za buduće mirovine, ali da on posluži i sada u ovom trenutku dakle kao nekakav inicijalni kapital s kojim se može štošta napraviti u jednoj dobro organiziranoj zemlji koja ima viziju i koja ima pametne ulagače. omogućava što je dobro, omogućava da naši mirovinski fondovi korespondiraju u znatno većoj mjeri i u različitim segmentima, aspektima sa mirovinskim fondovima i kroz upravljanje ali i kroz mogućnosti liberalnijeg sustava ulaganja sa mirovinskim fondovima u drugim europskim zemljama. To je dobro, to je poticajno i to je i to je ključni razlog zašto ćemo taj zakon podržati. Ali o ovome treba razmisliti. Da ste malo pomnije analizirali poštovane kolege, vidjeli biste da većina europskih zemalja zapravo ne pozna institut poticaja mirovinske štednje, pa čak niti stambene štednje, ali poznaje jedan drugi institut kojega smo mi nažalost napustili 1. srpnja ove godine, a to su poreske olakšice. Da smo sačuvali porezne olakšice mnogo bi se lakše prihvatilo smanjenje ovih poticaja od 25 na 15% iako su one limitirane i netko misli da je to 15% na ukupnu štednju. Ne to je samo prve godine bilo, 25% iduće godine se taj postotak smanjivao. Naravno jer je limit tog poticaja postavljen. Puno bi možda bilo pametnije i bolje da se poreznim olakšicama stimulira ljude i u stambenoj štednji i u životnom osiguranju, a posebno u mirovinskoj štednji, jer velim benefiti koristi su višestruke ne samo za pojedinca nego i za državu. Ovako Ovako zapravo država više ništa ne daje. S obzirom da će onoga trenutka kada oni budu primali mirovinu iz trećega stupa da će plaćati porez na nju. To neće biti ništa drugo nego taj novac koji sada dajemo kroz poticaj. To će biti samo to. Drugim riječima, mi napuštamo sustav bilo kakvog poticanja, stvarnog, realnog poticanja mirovinske štednje. Ja nisam siguran da je to pametan da je to pametan posao i žalim što se u trenucima donošenja odluke o ukidanju poreskih olakšica nije vodilo računa i o dobroj praksi europskih zemalja koje nisu ukinule kada je riječ o dobrovoljnoj riječ o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji. U ovom trenutku možda ćete kao argument, možda i nećete to reći kao argument, ali valja o tome razmisliti, 171 tisuća ljudi štedi u trećem stupu. U odnosu na milijun i pol onih u drugom stupu to je gotovo 10 puta manje. Od tih 171 tisuće, 17 tisuća je u zatvorenim društvima, a ostalih 151 tisuće su u otvorenim društvima. Formalni prigovor koji bi se mogao sa stanovišta socijalne pravde i solidarnost mogao izreći bi bio taj da su tih 150 tisuća ipak bolje stojeći građani. Oni koji imaju malo bolje plaće i malo bolje poslodavce koji uplaćuju za njih. Zato i ja kao socijaldemokrat ne bih dao glavu da se mora njima isključivo pogodovati i da ih treba poticati. Ali bi trebalo naći načina da i oni koji manje zarađuju i koji rade u drugim firmama, da ih bude više. Dakle, država ima mehanizme, ima načine da se stimulira štednja u trećem stupu, mirovinska štednja. Ona mi to moramo građanima reći može bitno popraviti mirovinu, jer od prvog i drugog stupa za 10, 15 ili 20 godina se ne mogu očekivati prevelike mirovine, posebno u situaciji kada se već 5 godina kasni sa povećanjem postotka udjela doprinosa za drugi mirovinski stup koji je bilo predviđeno da starta sa 5% i da se godišnje povećava 1% do 2007. ili osme godine mi smo trebali doći do 10% od ukupnoga doprinosa za mirovinsko osiguranje. Mi samo sada na 5%, ne mogu se očekivati niti pristojne mirovine iz tog drugog stupa, ako to tako ostane i dalje, posebno za one umirovljenike koji su birali između 40. i 50. godine koji će kratko štedjeti malo novca, malo će novca imati ušteđenoga i u ovome trenutku su još penalizirani, uzet im je dodatak na mirovinu potpuno neustavno, uzeto im je jer oni i dalje plaćaju dvije trećine, 75% plaćaju u prvi prvi mirovinski stup, 5% plaćaju u drugi mirovinski, znači dvije trećine plaćaju prvi, a nemaju niti 1% dodataka koji dobivaju samo oni koji su u prvom mirovinskom stupu. To je nepravda prema tim ljudima. njih ne čeka sjajna budućnost, niske uplate, kratko vrijeme uplate, to znači neće imati ni iz prvoga ni iz drugoga stupa. Ako ih ne stimuliramo da štede i u trećem mirovinskom stupu, mi ćemo za 20 godina ili 10 ili 15 nadam nadam se da ćemo većina nas biti živi, imati prilike gledati novu dramu dodatno kompliciranu socijalnu situaciju za te ljude starije životne dobi. još jednom apel gospodo, jako oprezno se igrajte sa tim brojkama. Mijenjajte, rađe nemojte investirati u neku u neku cestu, nemojte se igrati previše sa mirovinskim sustavom, dajete mu stabilnost, dajete mu sigurnost. A kada se nešto mijenja, onda to treba dugo, dugo pripremati, analizirati i dakako dakako dobiti podršku i struke i široke javnosti za ono što se predlaže. Nećemo se protiviti, ali ohladite malo kada je riječ o mirovinskom sustavu i promjenama tih zakona. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Silvano Hrelja, u ime kluba HNS-a, HSU-a. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Ja bih samo ispravio netočan citat kolege Vidovića gdje je rekao da je premijerka rekla da se u Hrvatskoj ne planira ništa na rok od 15 dana, a kamoli dulje. Ne nije tako rekla, rekla je da se u Hrvatskoj moramo naučiti planirati, a ne da jer s druge strane i program gospodarskog oporavka je dokaz da se ipak planiraju, planiraju se određene reforme, određeni razvojni programi za gospodarstvo itd. Zahvaljujem. Dakle, u ime kluba HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Ove predložene izmjene i dopune Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za cilj imaju, kao što smo već i do sada čuli, usklađivanje sa Direktivom Europske zajednice, Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. godine o aktivnostima i nadzoru institucija za pružanje usluga mirovinskog osiguranja zaposlenicima. Direktiva se odnosi na mirovinske fondove kojima su pokrovitelji poslodavci odnosno zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove čije je poslovanje uređeno ovim zakonom. Do sada u sklopu dijela mirovinskog sustava koji se provodi na temelju individualne kapitalizirane štednje osnovano je i djeluje što smo čuli četiri obvezna mirovinska fonda kojima je prosječna godišnja stopa rasta negdje oko 5,80%. Djeluje i 21 dobrovoljni mirovinski fond od kojih je 6 otvorenih i 15 zatvorenih mirovinskih fondova te jedno mirovinsko osiguravajuće društvo. Obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje na dan 31. ožujka 2010. godine obuhvaćeno je 954 osiguranika, dok je krajem kolovoza ove godine obuhvaćeno oko milijun 548 tisuća i 700 osiguranika koji na svojim računima imaju cca 34 milijarde kuna vrijednu imovinu. Dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje obuhvaćeno je ukupno 176 tisuća i 89 osiguranika, od čega je 159 tisuća 399 osiguranika u otvorenim u otvorenim fondovima sa neto imovinskom vrijednošću od 1,33 milijarde kuna, dok je 17 tisuća 690 u zatvorenim mirovinskim fondovima sa imovinom vrjednijom preko 261 milijun kuna. Broj osiguranika mijenja se iz mjeseca u mjesec. Tako je samo tijekom kolovoza ove godine nove račune otvorilo negdje oko 1070 osiguranika u nekom od otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Fondovi godišnje ostvaruju rast s prosječnom godišnjom stopom koja se kreće negdje od 2,33 i 8,97% i situacija u zatvorenim dobrovoljnim fondovima je drukčija jer u njima trend pada broja osiguranika u posljednje vrijeme je kontinuiran. razlog upravo tog pada je taj što zaposleni kod određenog poslodavca ili udruge koja je pokrovitelj fonda, kada steknu pravo na isplatu ugovorene štednje sa 50 godina života i 5 godina ugovorene štednje, oni tu štednju istu podižu i na taj način faktički jednostavno više nisu ni evidentirani kao članovi. Zakon isto tako i definira uvjete, a Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga propisat će i stručne kvalifikacije koje moraju zadovoljavati članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva. Donošenjem ovog zakona poslovanje zatvorenih mirovinskih fondova uskladit će se, kao što je rekao i sam tajnik, s pravnom stečevinom Europske unije, to je ono poglavlje 9.-Financijske usluge, odnosno smanjit će se ograničenja ulaganja navedenih fondova i stvoriti uvjeti za njihove prekogranične aktivnosti. Pristupanjem pokrovitelji zatvorenih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj moći će izabrati upravitelja fonda i skrbnika iz ostalih zemalja članica, a društva za upravljanje mirovinskim fondovima i financijske institucije koje obavljaju poslove skrbništva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj moći će svoje usluge nuditi pokroviteljima zatvorenih mirovinskih fondova i u drugim državama članicama. Nadalje, na inzistiranje Ministarstva financija koje je izradilo prijedlog odredbi i obrazac za procjenu fiskalnog učinka smanjila bi se poticajna sredstva iz državnog proračuna koja se odobravaju dobrovoljnim mirovinskim društvima za članove dobrovoljnog mirovinskog fonda i to kao što ste čuli, sa 25% na 15% od uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uloga od 5000 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine te se ovlašćuje Ministarstvo financija da vrši upravo taj nadzor zakonitog utvrđivanja i korištenja poticajnih sredstava. Navedeno smanjenje državnih poticajnih sredstava imat će utjecaja na smanjenje rashoda za navedenu namjenu. Kao što smo isto tako čuli, u 2011. godini bi to negdje bilo preko 20 milijuna kuna, a ove godine negdje preko 18 milijuna kuna u odnosu na planirane rashode za ovu godinu. Slijedom navedenog, ovom novelom zakona za koju se predlaže donošenje po hitnom postupku, u cijelosti će se uskladiti i poslovanje zatvorenih mirovinskih fondova s pravnom stečevinom Europske unije te će se sukladno izmjenama poreznih propisa smanjiti poticajna poticajna sredstva iz državnog proračuna za uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u 2010. godini pa nadalje. Slijedom navedenog, klub Hrvatske demokratske zajednice predlaže da se ovaj zakon podrži. Hvala. Hvala lijepo. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite, zastupniče.

reformom podijeljen u tri stupa, na obavezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obavezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju

osigurava mirovinu iz tri neovisna izvora čime se smanjuje rizik i povećava očekivana visina mirovine, te se uz to kroz dodatnu dobrovoljnu štednju omogućuje i fleksibilnost odlaska u mirovinu. Važećim Zakonom o obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima uspostavljen je sustav obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje na način da je akumuliranje kapitala predviđenog za isplatu budućih mirovina osiguranika u u sklopu tog osiguranja odvojeno od isplate mirovina koja je uređena posebnim zakonom, te su nositelji na ovaj način uređenog sustava mirovinskog osiguravajuća društva koja isplaćuju mirovine iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Do sad su u dijelu sustava koji se odnosi na individualnu kapitaliziranu štednju osnovna četiri obavezna i 21 dobrovoljan mirovinski fond od kojih šest otvorenih i 15 zatvorenih, te jedno mirovinsko osiguravajuće društvo. Fond sačinjavaju prikupljena sredstva osiguranika čija se vrijednost povećava kroz ulaganja, a društvo je odvojena pravna osoba koja strateški i operativno upravlja fondom. U drugom stupu je do 31. ožujka ove godine bilo milijun i 531954 osiguranika, a u trećem stupu ukupno 169503 osiguranika od čega je većina u otvorenim, a 17700 u zatvorenim mirovinskim fondovima. Značajne prednosti zatvorenih fondova su uplate doprinosa poslodavaca, tj. pokrovitelja fonda kao i mogućnost dogovora poslodavaca sa društvom za upravljanje dobrovoljnim fondom o plaćanju nižih naknada u odnosu na otvorene dobrovoljne mirovinske fondove. Nadalje, osnivanje zatvorenog dobrovoljnog Mirovinskog fonda pruža i brojne pogodnosti pokrovitelju fonda budući da se između ostalog omogućuje dodatna stimulacija kvalitetnih zaposlenika i time potiče njihov ostanak na radu kod pokrovitelja. U inozemstvu je ovaj oblik štednje izrazito prihvaćen, a cilj mu je steći dodatnu mirovinu i na taj način jednostavno priskrbiti stabilna primanja u trećoj životnoj dobi. Kao i u drugim područjima i u ovome je tijeku priprema za ulazak u Europsku uniju, te se je potrebno prilagoditi u dijelu koji se odnosi na zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove. Tako će se ovim zakonom poslovanje zatvorenih mirovinskih fondova uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije, te će se dopustiti liberalnije ulaganje tih fondova. Ujedno će se omogućiti preko

Isto tako će društva za upravljanje mirovinskim fondovima i financijske institucije koje obavljaju poslove skrbništva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj svoje usluge moći nuditi pokroviteljima zatvorenih mirovinskih fondova u drugim državama članicama. Ujedno se uređuje i suradnja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sa nadležnim tijelima države članice, te se određuju financijske institucije u drugim državama članicama koje mogu upravljati zatvorenim mirovinskim fondovima. Zakon definira i obavezu dobrovoljnog mirovinskog društva da članovima fonda jednom godišnje izdaju dokumente o udjelu kao i podaci i informacije koje mora dostaviti članovima fonda, te ukupna isplata ukupnih sredstava članu kod prestanka članstva ukoliko su sredstva na računu niža od 10000 kuna budući da obročna isplata ukoliko je riječ o malom iznosu prikupljenih sredstava nije svrsishodna. Utvrđuju se i uvjeti u kojima se oduzima dozvola za rad mirovinskom društvu, a predlažu se i ograničenja izloženosti prema jednoj osobi kod ulaganja fondova u izvedene financijske instrumente tako da ne smije biti veća od 10% imovine Mirovinskog fonda, odnosno 5% imovine. Zatvorenim mirovinskim fondovima dozvoljeno je ulaganje i do 70% imovine u dionici i korporativne obveznice kojima se trguje na organiziranom tržištu tržištu vrijednosnih papira, te je dozvoljeno trgovanje vrijednosnim papirima kojima se ne trguje na organiziranim tržištima, te na tržištu rizičnog kapitala. Uz to se vezano uz izmjene porezne propise predlaže smanjenje potencijalnih sredstava iz državnog proračuna koja se odobravaju dobrovoljnim mirovinskom društvu za članove dobrovoljnog mirovinskog fonda sa 25 na 15% od uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda i u prethodnoj kalendarskoj godini. Najviše znači do uloga od 5000 kn po članu godišnje. Ujedno se Ministarstvo financija daje ovlasti za nadzor zakonitog utvrđivanja i korištenja potencijalnih sredstava iz državnog proračuna. Tako će se smanjiti rashodi za tu namjenu u iznosu od 18272816 kuna kuna u odnosu na planiranih 59772816 kuna. Osim evo potrebnog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije ovim prijedlogom su preciznije određene i pojedine odredbe što će omogućiti da se zakon efikasnije provodi u praksi i iz svega toga klub Hrvatske seljačke stranke podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolega zastupniče. Prelazimo, klubove smo iscrpili. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je kolega Zvonimir Mršić. Nema ga. On gubi pravo. Kolega Maras. Odustaje. Kolegica Neda Klarić. Izvolite uvažena kolegice zastupnice. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Evo kao što smo i čuli mirovinski fondovi kao posebna vrsta investicijskih fondova utemeljeni su mirovinskom reformom, pardon 2002. godine Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima definirane su dvije vrste mirovinskih fondova. To su obvezni i dobrovoljni. Do sada su osnovana i djeluju također smo čuli četiri obvezna i 21 dobrovoljnih mirovinskih fondova od kojih je 6 otvorenih i 15 zatvorenih, te jedno osiguravajuće mirovinsko društvo. Obveznim mirovinskim osiguranjem obuhvaćeno je milijun 531 tisuća i 954 osiguranika, a dobrovoljnim osiguranjem 169 tisuća i 503 osiguranika 7 stotina u zatvorenim mirovinskim fondovima. Cilj donošenja ovih izmjena zakona je potpuno uskladiti postojeći sa direktivom Europskog Parlamenta i Vijeća iz 2003. godine o aktivnostima i nadzoru institucija za pružanje usluga mirovinskog osiguranja zaposlenicima. Smanjit će se ograničenja ulaganja fondovima i otvaraju se uvjeti za prekogranične aktivnosti zatvorenih mirovinskih fondova. S obzirom na izmjene poreznih propisa, a to su Zakon o porezu na dobit i Zakon o porezu na dohodak, predlaže se također smanjiti poticajna sredstva iz državnog proračuna, koja se odobravaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa 25 na 15% od uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj godini, ali najviše do iznosa od 5 tisuća kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine. Ministarstvo financija ima ovlasti nadzirati zakonitost utvrđivanja i korištenja poticajnih sredstava koja se odobravaju iz iz državnog proračuna. Kako je za ovu namjenu u 2010. godini u proračunu osigurano nešto malo manje od 60 milijuna kuna, to će rashodovnu stranu proračuna za sljedeću 2011. smanjiti za oko 20 milijuna kuna i oko 18 milijuna kuna u odnosu na planirane rashode u ovoj 2010. godini. Članstvo u otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima kroz 2009. godinu je za 14,6% više nego 2008. godine. U zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima članstvo se povećalo za 2,6% u 2009. u odnosu na 2008. godinu. Predloženi zakon bi na kraju rekla da je zapravo izmjenama i dopunama postojećega je u skladu sa intencijom mirovinske reforme, pa ću podržati njegovo donošenje u hitnoj proceduri. Hvala vam lijepa. Hvala vama kolegice Klarić. Na redu je dalje uvažena kolegica Vesna Buterin. Izvolite kolegice. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Važeći Zakon o obveznim dobrovoljnim mirovinskim fondovima stupio je na snagu u svibnju '99. godine, a osnovna primjena tog zakona započela je 1. siječnja 2002. godine s izmjenama i dopunama koje su nakon toga uslijedile. Nositelji mirovinskog sustava druge i treće razine su mirovinska društva koja upravljaju mirovinskim fondovima, te mirovinska osiguravajuća društva koja isplaćuju mirovine iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, na temelju individualne kapitalizirane štednje. Do sada u sklopu ovog dijela mirovinskog sustava osnovano je i djeluje četiri obavezna i 21 dobrovoljnih mirovinskih fondova, od kojih je 6 otvorenih i 15 zatvorenih, te jedno mirovinsko osiguravajuće društvo. Obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje, tzv. drugi mirovinski stup krajem kolovoza obuhvaćeno je milijun 548 tisuća 700 osiguranika na čijim je računima bilo 33,43 milijarde kuna imovine. Radi se zapravo o 2,28% većoj neto vrijednosti u odnosu na kraj srpnja. Dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem na temelju individualizirane kapitalizirane štednje obuhvaćeno je krajem kolovoza ukupno 177 tisuća 89 osiguranika, od čega je 159 tisuća 399 osiguranika u otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima s ukupnom neto imovinom vrijednom oko 1,33 milijarde kuna te 17 tisuća 690 osiguranika u zatvorenim mirovinskim fondovima, gdje se godišnje stope rasta kreću između 0,48 i 14,08%. Donošenje ovoga zakona koji je predmet dakle današnje rasprave ima za cilj potpuno usklađivanje sa direktivom 2003/41 Europskog Parlamenta i Vijeća o aktivnostima i nadzoru institucija za pružanje usluga mirovinskog osiguranja zaposlenicima. Navedenim usklađivanjem smanjuju se ograničenja ulaganja fondova, te se stvaraju uvjeti za prekogranične aktivnosti zatvorenih mirovinskih fondova. U trenutku kada Republika Hrvatska pristupi Europskoj uniji pokrovitelji zatvorenih mirovinskih fondova imat će mogućnost izbora upravitelja fonda i skrbnika iz ostalih zemalja članica Europske unije. Isto tako društva za upravljanje mirovinskim fondovima, i financijske institucije koje obavljaju poslove skrbništva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj moći će svoje usluge nuditi pokroviteljima zatvorenih mirovinskih fondova u drugim članicama Europske unije. Prijedlog ovih zakonskih izmjena jest i da se sukladno izmijenjenim poreznim propisima smanje poticajna sredstva iz državnog proračuna koja se odobravaju dobrovoljnim mirovinskim društvima sa 25% na 15% od uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda za prethodnu godinu, najviše naravno do 5 tisuća kuna po članu. Navedeno smanjenje imat će utjecaja i na smanjenje rashoda u tekućoj 2010. godini, ali i u sljedećoj 2011. godini. Uvodi se i nadzor zakonitog utvrđivanja i korištenja ovih poticajnih sredstava, koje će obavljati Ministarstvo financija, a kojemu će dobrovoljno mirovinsko društvo omogućiti uvid u sve poslovne knjige, dostavljati sve podatke i obavijesti koje su potrebne zbog provjere zahtjeva za odobrenje državnih poticajnih sredstava, upisa tih sredstava na račune članova dobrovoljnih mirovinskih fondova Dakle na kraju ovim će se izmjenama i dopunama zakona u cijelosti uskladiti poslovanje zatvorenih mirovinskih fondova, s pravnom stečevinom Europske unije, a osobno ću naravno podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Hvala. Hvala kolegice. Iduća se za raspravu prijavila uvažena kolegica Karolina Leaković. Molim vas uzmite riječ. **Leaković, Karolina (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo i nedavno kad smo raspravljali u ovom Domu o novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, zapravo smo ustvrdili da se Hrvatska suočava sa velikim izazovima održivosti tog našeg mirovinskog sustava zbog naravno nepovoljne demografske strukture i zbog niske razine zaposlenosti zapravo u RH jer naravno u tom smislu je omjer umirovljenika i radnika izuzetno nepovoljan. Smatram da ćemo se dakle svi složiti u tome da je pitanje financijski održivog i socijalno pravednog mirovinskog sustava zapravo pitanje razvoja RH i pitanje ostvarivanja Hrvatske kao države socijalne pravde. Naravno da je ovaj zakon onaj koji se usklađuje sa pravom EU i dakle u tom smislu među nama izgleda vlada konsenzus, međutim valja reći da je u EU itekako prisutna rasprava o mirovinskom sustavu, o održivosti mirovinskog sustava. Uostalom svakodnevno imamo prilike vidjeti kako na promjene u mirovinskom sustavu reagiraju građanke i građani Francuske. Dakle, baš se i ne slažu sa svime što predlaže njihova vlada, odnosno što predlaže Europska komisija. I u tom smislu zapravo želim reći da je komisija 7. srpnja otvorila raspravu o zelenom dokumentu o mirovinama i da se naravno od ove jeseni već vode žestoke rasprave o tome. To je dakle društvo u kojemu ćemo uskoro biti pa mislim da je važno i vrijedno osvrnuti se i na neke primjedbe isto tako koje se pojavljuju na razini EU. Dakle, možda i nije sve što nam dolazi iz aktualne Europske komisije baš takvo da moramo prihvatiti bespogovorno. Naime, komisija je naglasila da broj umirovljenika u Europi raste, istodobno pada relativni broj ljudi u radnoj dobi i potrebno je dakle dugoročno razmišljati o reformama na razini EU kako bi se mirovine zadržale na razini koja je sada, u najmanju ruku dakle kako bi se osim toga i povećale i naravno postale postale održive. Ova ekonomska kriza i usporeni gospodarski rast i razvoj ni u kom slučaju ne idu u korist stabilnosti mirovinskog sustava i u tom smislu dakle pojačan je i problem dvostrukog izdvajanja, znači u obvezatne mirovinske fondove. Neke su zemlje pristupile ukidanju ili smanjivanju doprinosa za privatne mirovinske fondove kako bi oporavile javne mirovinske financije. Iako je predsjednik komisije Barroso naglasio da su mirovinski fondovi vrlo značajan dio financijskog sustava sindikalisti recimo na razini EU smatraju da je nedopustivo sagledavati mirovinsku reformu samo u kontekstu faktora oporavka financijskog i bankovnog sustava i s njima se mogu samo složiti jer Europska socijalna povelja navodi da svaka starija osoba treba imati pravo na socijalnu zaštitu, što znači da mirovine moraju osigurati i omogućiti dostojanstven život. U tom smislu dakle mora se ostvariti usklađivanje mirovina u odnosu na rast prosječnih plaća i ukupne troškove života. A danas vidimo dakle da se diljem Europe sve češće posiže ili poseže za rezanjem i zamrzavanjem mirovina. Europska komisija koju često volimo dakle citirati priznaje da je načelo solidarnosti između generacija i načelo nacionalne razine solidarnosti ključni element u pristupu reformama. I ciljevi dokumenta, dakle zelenog dokumenta o mirovinama su zapravo otvaranje rasprave, osobito o nekim pitanjima. Poput onoga kako postići pravi balans između rada i mirovine omogućavajući dulji aktivni život. O tome smo nedavno i ovdje govorili. Kako odmaknuti prepreke ljudima koji rade u različitim zemljama EU te stvoriti jedinstveno tržište mirovina. Kako mirovine osigurati, odnosno učiniti sigurnima u razdoblju ekonomske krize u kojoj se evo i sada nalazimo i kako osigurati da mirovine budu transparentnije kako bi pojedinci mogli biti informirani i radi donošenja odluka o vlastitim budućim mirovinskim prihodima. Već smo govorili naravno i u kontekstu ranije rasprave o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju kako postoje značajne razlike u visini mirovina između muškaraca i žena, a ovaj zeleni dokument nažalost ne sadrži rodnu dimenziju te će svojim pristupom upozoravaju sindikalisti potaknuti na snaženje rizika od siromaštva osobito za starije žene. Komisija svojim zemljama članicama, a Hrvatska će nadam se vrlo brzo biti jedna od njih, dakle savjetuje razmatranje pitanja poput uvođenja minimalnih mirovina, reguliranje mirovinskih prava za osobe zaposlene u atipičnim oblicima rada te naknade ili beneficije za osobe koje su ne svojom voljom imale prekide u radnom odnosu, a to se prvenstveno odnosi na žene. I u tom smislu, dakle europska ljevica ili sindikati i socijalisti smatraju da međugeneracijska solidarnost mora biti biti temelj mirovinskog sustava i mirovine moraju jamčiti dostojanstven život, a ne biti upotrijebljene za održivost financijskih tržišta. To znači da sustav međugeneracijske solidarnosti i javnih mirovinskih fondova mora biti očuvan. Znači, da se isto tako posebna pozornost posvećuje i ženama i to starijim ženama koje nažalost jedva preživljavaju na minimalnim mirovinama i tonu u siromaštvo te se naravno onda pozivaju sve vlade zemalja članica EU da zapravo uvedu mjere koje bi to zaustavile. Naglašava se dakle da mirovinski sustavi trebaju biti javni, da ekonomske i radne politike moraju osigurati što veći udio zapošljavanja žena u registriranoj tj. formalnoj ekonomiji, da treba valorizirati rad izvan tržišta rada kako bi se uvele beneficije i olakšice zbog podizanja djece i skrbi o obitelji i da se zapravo treba raditi na osiguravanju minimalnih mirovina, a to je od osobitog značenja za sve s nižim primanjima. U tom smislu ja bih zapravo voljela da aktualna hrvatska Vlada isto tako ima jednu malo dugoročniju politiku vezano za mirovine, dakle da se rezovi ili da se tzv. reforme ne oslanjaju samo na jednu proračunsku godinu ili na izborno razdoblje nego da se sustavnije, dugoročnije pa i s osvrtom na ono što se radi u EU zapravo promatra mirovinski sustav kao dio jednog sveobuhvatnog razvojnog socijalnog sustava. Hvala kolegice. Na redu je uvaženi kolega zastupnik Zdenko Franić. Izvolite kolega. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, štovane kolegice i kolege. Pred nama je još jedan od plejade zakona čija se primjena odgađa do ulaska RH u EU. Ne pledirajući da li je to dobro ili loše u kontekstu ovoga zakona samo podsjećam na to da gotovo svi zakoni koje mi donosimo, pogotovo ovi po hitnom postupku, imaju odgođeno djelovanje do stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju i to više sam Bog ne zna što će se desiti kada svi ti zakoni na dan ulaska naše zemlje u punopravno članstvo Europske unije stupe na snagu u kojoj će oni međuinterakciji biti, vjerojatno će doći do potpune paralize, ako ne i kolapsa i ovako slabog hrvatskog gospodarstva. Međutim, vratimo se na ovaj zakon i spomenimo činjenicu da su nažalost mirovine u Republici HRvatskoj postale više socijalna kategorija, a ne naknada za minuli rad. Prije svega nekoliko dana smo imali pred sobom izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u kojima se najizravnije može pronaći dokaz za ovu moju tezu npr. u činjenici da je svaka 4. redovna mirovina, invalidska mirovina i to sa trendom kontinuiranog rasta i to eksponencijalnog rasta sa vremenom udvostručavanja od svega 3,8 i to uz koeficijent korelacije 98%. Dakle, vidimo jednu socijalnu zakonitost u hrvatskim mirovinama i to u najnegativnijem kontekstu. Ovaj zakon kao što piše u obrazloženju i ocjeni stanja dakle pred nama ovdje zato da se provede usklađivanje sa direktivama Europske unije, smanjuju se i neka ograničenja na ulaganja zatvorenih mirovinskih fondova kao i smanjuju se poticaji, najvjerojatnije zbog uštede u državnom proračunu, jer to je zapravo jedna mjera koja je ljude motivirala da ulažu u 3. mirovinski stup. Nažalost, ovim se zakonom nije diralo u ograničenja ulaganja ovog mirovinskog fonda 1. stupa što je šteta. Članak 68.a Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima eksplicira gdje se može ulagati imovina mirovinskih fondova i prvenstveno se preferiraju vrijednosni papiri čiji je izdavatelj Republika HRvatska HRvatska ili neka država članica za organizacije za gospodarsku suradnju OECD. Međutim, baš ovaj zakon bi mogao biti jedan od zakona kojim bi se umjesto pasivnog čekanja na oporavak gospodarstva Europske unije i prvenstveno njemačkog oporavka i prelijevanje pasivnog čekanja da taj gospodarski oporavak putem spojenih posuda, poput spojenih posuda utječe na gospodarski oporavak Republike Hrvatske. Ovaj zakon bi mogao aktivnim mjerama barem u jednom segmentu i sam doprinijeti gospodarskom oporavku Republike Hrvatske, ali i toliko proklamiranom ubrzavanju prijenosa znanja iz znanstveno akademske zajednice u gospodarstvo na način da se neznatno poveća jedna margina rizičnog ulaganja i obveznih mirovinskih fondova ne samo u dionice i obveznice, nego i potencijalno dohodovne projekte koje bi predlagali nakon određene recenzije hrvatski znanstvenici. Sjetimo se da Ministarstvo znanost, obrazovanja i športa ima takve mehanizme putem ..., Hitra itd. ali mi patimo o kronične nestašice kapitala, a kada bi se samo mali segment od dopuštenih ulaganja prvenstveno obveznog mirovinskog fonda usmjerio i u takav razvoj i i istraživanje, to bi bila dobitna situacija i za mirovince i za hrvatsku znanost koja životari na rubu siromaštva. Međutim, kao i obično samo se zakoni mehanički usklađuju sa zakonodavstvom Europske unije, bez da se sagleda širi kontekst i pogodnosti i mogućnosti na drugim segmentima koje bi ti zakoni mogli imati. Vlada kada predlaže zakone, ne sagledava jedan kontekst širi kontekst šire društvene implikacije i interakciju među različitim zakonima. A ove lijepe želje pogotovo u rast i napredak imovine mirovinskih fondova, kao i toliko puta proklamirano društvo znanje, evo niti sada nisu dobili šanse za međusobnu sinergiju. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine zastupniče. Ovime smo iscrpili sve prijave za pojedinačnu raspravu. Želi li u ime predlagača? Da. Državni tajnik gospodin Krešimir Rožman. Izvolite predsjedavajući.

9,8% u inozemnu. Time se potiče rast domaćeg gospodarstva. Drugo, što se tiče tiče primjene ovog usklađivanja sa direktivama Europske unije logično je i praktično jedino moguće da to bude ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, jer tu se radi i o takvim stvarima kao što je mogućnost da da naša društva nude usluge pokroviteljima zatvorenih mirovinskih fondova u drugim državama članicama. To ćemo moći raditi tek kada uđemo u I na koncu, treća stvar oko koje je bilo rasprave, a to je pitanje ovog smanjivanja poticaja sa 25 na 15%. Država svakako ima interes i važan je interes da se potiče potiče dobrovoljna mirovinska štednja, dakle treći stup. Zbog toga postoje poticaji, zbog toga poticaji ostaju. Istovremeno, postoji i nešto što je proturječan razlog o čemu je govorio uvaženi zastupnik Vidović. To ipak se odnosi na jedan dio osiguranika, nešto više od 10%. Vjerojatno to nisu oni sa najmanjim plaćama, iako je bio cilj kad bi svi zaposlenici u Hrvatskoj mogli štediti u dobrovoljnom mirovinskom fondu. Dakle, na ovaj način mogao bih reći postiže se jedna uvjetno rečeno stanovita ravnoteža od onog što je vrlo važno da se potiče dobrovoljna štednja za treći mirovinski fond činjenica da to ipak se ne odnosi na sve zaposlene u praksi. Naravno, pravno se odnosi na sve koji štede. Međutim, rekao bih još jednu važnu stvar koju sam u uvodnom izlaganju kratko spomenuo. Dakle, smanjivanje ovih poticaja treba gledati upravo i u vezi sa drugim zakonom, a to je Zakon o porezu na dohodak gdje je omogućeno poslodavcima neoporezivo da uplaćuju za radnike za dobrovoljnu, za treći stup do 500 kuna mjesečno, odnosno 6000 kuna godišnje. Dakle, to je upravo način kako se na drugi način dodatno potiče štednja u drugom mirovinskom stupu, u trećem mirovinskom stupu. Ja očekujem da će rezultati se tamo pojaviti, da će to biti znatno veći učinak nego što se sada vidi. Naime, do sada nije postojao interes poslodavaca da da to rade jer im je bilo jednako skupo to kao i plaća, a druga je stvar, zbog toga se nije to ugovaralo u kolektivnim ugovorima. Ja očekujem da sada u novoj fazi sklapanja kolektivnih ugovora to bude vrlo česta pojava jer sada je upravo nakon što je to neoporezivo, upravo omogućeno i smisleno i radnicima i poslodavcima da taj dio osiguravaju upravo za štednju u

Hvala lijepo. Zaključujem točku. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.